Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici nastavljamo plenarno zasjedanje Hrvatskog sabora u skladu sa dogovorom od petka. Prelazimo na dnevni red, na dnevnom redu je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br.891. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješće ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Alen Leverić zamjenik ministar gospodarstva. Izvolite poštovani zamjeniče.

Hvala i vama. Prema dogovoru klubova zastupnika objedinit ćemo raspravu o: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo Predlagatelj ovog zakona je poštovani zastupnik Josip Kregar. Konačni prijedlog tog zakona ste primili također. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak i ovog zakona objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su također proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Poštovani zastupnik Josip Kregar želi uvodno obrazloženje. Izvolite kolega Kregar. vam lijepo gospodine predsjedniče Ono što najprije trebam reći riječi su zahvale za sve one koji su pokušali na različite načine riješiti problem svih onih koji su se zadužili dižući kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, osobito pri tome ističem Udrugu Franak čije je djelovanje i aktivnost bilo presudno važna i za predlaganje ovog zakona. Ja se zahvaljujem i potpisnicima koji su podržali donošenje ovog zakona, tj. 18 naših kolegica i kolega i 7 raznih klubova što svjedoči o tome da postoji zajedničke želja rješavanja toga problema. Zahvaljujem se i Vladi RH koja je nakon podnošenja ovog prijedloga ubrzala postupak donošenja predlaganja i donošenja prijedloga zakona kojeg smo prošli tjedan usvojili i koji je na neki način komplementaran ovom prijedlogu kojeg imamo sada. Budući da je taj zakon usvojen onda moram reći da je naš zakon komplementaran onome što je usvojen. Pri tome želim istaknuti tu važnu činjenicu da sama jedinstvenost i jednoglasnost prilikom donošenja prijedloga zakona kojeg je Vlada predložila, mi preuzimamo svojevrsnu obavezu da ispunimo bez obzira na rezultate izbora i sastav buduće vlade preuzimamo obavezu da ispunimo ciljeve koje taj zakon nosi sa sobom. Međutim moramo onda razriješiti odgovoriti na pitanje o razrješenju odnosa između ta dva zakona. naš zakon koji je donesen u onoj fazi u kojoj vladinog prijedloga još nije bilo polazi od činjenice da su potrošači u ovom slučaju to su svi oni dužnici nositelji kredita u švicarskim francima da su dobili svojevrsnu zadovoljštinu i pravo pokretanjem sudskih postupaka i na kraju presudom Vrhovnog suda RH. Međutim radi se o Pirovoj pobjedi, oni su pravo dobili ali u isto vrijeme upućeni su na to da individualnim tužbama moraju ostvarivati to pravo. To znači da bi hrvatsko sudstvo trebalo sada razriješiti i obraditi otprilike 70 i nešto više tisuća novih predmeta. Mi smo mišljenja da je takav postupak neracionalan, mišljenja smo da bi to dovelo do zagušenja hrvatskog pravosuđa,ali isto tako postupak ostvarivanja svog prava individualnim tužbama predstavlja izvjestan čak težak trošak za upravo onu kategoriju ljudi koja se nalazi u socijalnoj teškoj situaciji.

prijedlogom oslobađamo. Mi želimo povećati i brzinu donošenja tih odluka pa u ovom prijedlogu predlažemo i to da se cijeli postupak temelji na konsensualnim sporazumom zapravo priznanju svojevrsnog izračuna kojeg bi na svoj trošak izradile banke i koji bi bio ovršna isprava o kojoj se u principu ne bi vodio spor ako stranke o tome mogu postići suglasnost. Radi se isto tako o potrebi da se izbjegnu eventualna neriješena pitanja o zastari tih potraživanja. Mi smo svjesni činjenice da su banke jača strana u tom konfliktu konfliktu da one imaju više sredstava i više mogućnosti utjecaja nego individualni tužitelji. Zbog toga smatramo da su takve mjere koje predlažemo mjere pomoći slabijoj strani u ovim postupcima. Isto tako sprječavanje zastare i predlaganje niže kamate su stvari kojima u socijalnom smislu razrješavamo poteškoće koje bi padale na teret potrošača. Mi smo svjesni toga da je to izuzetak od sustava kolektivnih tužbi ali ne možemo biti slijepi prema proizvedenim društvenim učincima do kojih je došlo naglim rastom vrijednosti švicarskog franka i u ostalom ponašanja banaka i vlade u ovom smislu. Ono što želimo postići je da banke postanu ne jači nego ravnopravan sudionik u dogovoru oko rješenja. Mi smo ovdje glasovali jedinstveno u primjer onog rješenja kojeg je Vlada predložila. Međutim taj prijedlog se samo većim dijelom preklapa sa onim što ovim zakonom rješavamo. Tako da želimo ostati kod prijedloga ovoga zakona ne bismo li pomogli i one kategorije koje u vladinom zakonskom rješenju neće imati uporišta. Mi smo ovdje glasali u zaštiti slabijih a takvo glasovanje obvezuje. Ja ću se ovdje osvrnuti na još jedan mogući prigovor. Mi smo svjesni činjenice da Europska unija teži harmonizaciji zaštite potrošača i da zaštita potrošača koje su pojedini elementi ili pojedine države pronalazile određene elemente pojačane zaštite u korist potrošača nisu doprinosili harmonizaciji tog prava u Dakle nije bilo dovoljno regulirati samo najnižu razinu zaštite nego je ovim direktivama koje je Europska komisija donijela regulirana i najviša razina zaštite. mišljenja smo da se takvo odstupanje može prihvatiti kao rizik tim više što daleko veći rizik u tom smislu predstavljaju, predstavlja zakon kojeg smo već donijeli. Ja međutim ovdje hoću istaknuti da zaštita slabijih obvezuje nas i u tome da ne potpadamo pod pritisak koji postoji u medijima koji govori o tome da su banke jake u svojim oruđima pritiska na vlade i sudske institucije. Ne želim da itko bude zastrašen time a želim da naše jedinstvo pokaže da se nalazimo na strani slabijih. U tome ne možemo učiniti drugo nego ostati kod prijedloga ovoga zakona a ja vas pozivam na jedinstvenu podršku. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega u ime predlagatelja. Da li žele predsjednici odbora radnih tijela Hrvatskoga sabora iznijeti svoja izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Raspravu idemo objedinjenu raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika ORAH-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak. Kolega Novak, izvolite.

na poprilično različitu tematiku onda ćemo jedan pa drugi. Uvaženi zamjenik je u obrazloženju naveo kako je donošenje ovoga zakona izuzetno bitno jer u odnosima između ugovornih strana potrošač je uvijek onaj slabiji i koji je izložen ajmo reći pritisku i potrebna mu je neka dodatna zaštita. I sada navodi, između ostaloga je navedeno kako će se stvoriti određena baza podataka, registar podataka u kojem će potrošači se izjasniti da ne žele dobivati određenu reklamu, odnosno putem teleoperatera biti u prilici da sklapaju određene ugovore. Ali to podrazumijeva da potrošač ponovno dolazi u neku nepovoljniju poziciju. U nepovoljniju iz razloga što on mora dostaviti, dati na javno objavljivanje neke svoje podatke. Zašto bi to bilo moguće? Zašto nekoga prisiljavati na to? Zar nije logično da bude upravo obrnuto? Da postoji nekakva baza podataka onih koji su spremni, voljni na takav način sklapati ugovore odnosno dolaziti u poziciju uopće da sklapaju ugovor. Ovdje ima još nekoliko odredbi koje su po nama u klubu ORaH-a poprilično diskutabilne. Što je primjereni rok za popravak nekakvog uređaja, odnosno robe koju smo kupili? Ne znam da li je meni promaklo ili je promaklo i onim koji su s nama surađivali na ovome ali primjereni rok je stvarno nešto što je poprilično nedefinirano. Imamo situaciju kada, pogotovo kada neka roba, neka usluga je skuplja ili vrjednija, u tom slučaju recimo većina nas će uzimat nekakav kredit da bi bili uopće u situaciji da to platimo. U tom slučaju ćete kamatu na kredit plaćat čak i 12% ili uobičajenih 12% ajmo reći. Međutim, koja je obaveza prodavača u tom slučaju? U slučaju da vi niste zadovoljni sa uslugom, sa kvalitetom robe, da dolazi do odustajanja od ugovora. Mislim da bi bilo onda korektno ako već želimo, a deklarativno želimo dovest u istu poziciju odnosno zaštitit potrošača da i po tom pitanju ajmo reći propišemo proizvođaču odnosno davatelju neke usluge identičnu takvu obavezu. Mislim da bi to bilo primjereno s naše strane. Onda ono što je postalo uobičajeno to je razlika u nekakvim garantnim rokovima pa imate originalnu ambalažu koja vam se nekog proizvoda koji je proizveden u zemljama Europske unije, tamo vam stoji da je recimo jamstvo na neku robu, na neki uređaj 3 ili 5 godina. Međutim, ovlašteni distributer za Republiku Hrvatsku vam stavi uvjetno rečeno svoju nekakvu deklaraciju i na njemu stoji jamstvo dvije godine. To je ono o čemu je već bilo dosta riječi ove godine, čak i razlika u kvaliteti proizvoda, istih proizvoda, ovo isti pod navodnicima, u nekim zemljama Europske unije koje su matične zemlje gdje se taj određeni proizvod proizvodi i uvjetno uvjetno rečeno ovih novih članica Europske unije gdje je kvaliteta tih proizvoda uvijek lošije kvalitete, uvijek je ona lošija. Postavlja se i ono uvijek poznato pitanje vrećice sa logom. Zbog čega, ok, ja se sjećam te rasprave, ali zbog čega i zašto bi potrošač morao plaćat to što će reklamirat neku tvrtku. Kupuje nekakav proizvod, želi dobit uz nju vrećicu odnosno ponuđeno mu je, ali na toj vrećici je i logo. Mislim da bi bilo kudikamo poštenije i korektnije kada bi vrećice na kojima je istaknut logo proizvođača odnosno prodavača bile u tom slučaju besplatne. U svakom slučaju imamo još nekoliko primjedbi i predložit ćemo i amandmane na onaj dio zakona koji je ovdje predložen, ali želim vam skrenut pozornost na još jednu situaciju. Na 4. stranici ovog teksta koji nam je Vlada predložila vam piše ustvari pravi razlog zašto se ovaj zakon mijenjao, pa imate razlozi donošenja zakona po hitnom postupku. Naime, Prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača upućuje se u proceduru po hitnom postupku s obzirom da je pokrenut predsudski postupak protiv Republike Hrvatske. Ovo je iz 2014. godine bilo usklađivanje sa direktivama Europske unije. Ne treba ponovno naglašavat, kod nas svaki zakon koji ima ovaj dodatak P.Z.E. odnosno dodatak E ide u hitnu proceduru i podrazumijeva se, to je uvijek u pravilu usklađivanje sa direktivama Europske unije, sa propisima Europske unije. Pa kako ako smo ga prije godinu dana raspravljali i usklađivali, samo usklađivali sa direktivama i propisima Europske unije, kako to da smo došli u poziciji da se protiv Republike Hrvatske temeljem tog zakona provodi ili pokreće sudski postupak zbog neusklađenosti Mislim da to dovoljno govori o tome i to je ona naša na što oporba uvijek upozorava, a na što se vladajući uvijek oglušuju i uvijek imaju razloga zbog čega nešto nije ili ne žele prihvatiti. E sad ću malo i o ovom prijedlogu zakona uvaženog profesora Kregara koji se odnosi u suštini na onaj, kolokvijalno rečeno švicarac, problem švicarca i koji je još jedan pokušaj ispravljanja ispravljanja nepravde prema jednoj grupaciji hrvatskih građana. Uz ove sve razloge koje je profesor Kregar naveo zbog čega su građani Republike Hrvatske pojedini odustali od sudskih sporova, počevši od toga da je riječ o ozbiljnim troškovima, a uglavnom je riječ o ugroženim građanima koji su svoju egzistenciju doveli u pitanje upravo zbog ovih falš proizvoda naše financijske industrije. S druge strane imamo nejasnošću što možemo očekivat po ovom pitanju. S treće strane onda imamo i onu situaciju da jedino što je mjerodavno je izračun o razlici koji opet daju samo banke i samo njihov je mjerodavan, a što građanin da bi dobio mora platit banci, što je malo pomalo čudno. I na kraju krajeva i ova završna rečenica nije do kraja pravno definirana ni kako presuda u kolektivnom sporu utječe na zastaru. Mislim da je to isto tako bitno. I sad koliko god možemo reći da smo prošli tjedan na neki način neću reći ispravili, ali ublažili nepravdu prema jednoj grupaciji hrvatskih građana, mislim da sad imamo jako dobru priliku da obuhvatimo i jednu drugu grupaciju, odnosno drugi dio te iste grupacije. Riječ je o tome da bi prihvaćanjem ovog prijedloga zakona bili obuhvaćeni i oni građani koji su već otplatili kredit, a mislim da smo tu priliku i uz pokušaj intervencije u prijedlog zakona u prošlotjednoj raspravi imali smo tu priliku na prijedlog oporbe. Mislim da smo na žalost propustili tu priliku, nismo iskoristili i nadam se da će ovaj puta biti malo više sluha tako da u cijelu priču budu uključeni i građani koji su do sada već otplatili te kredite. A ako ćemo iskreno, ako je u pitanju prijevara, a sjetite se prošli tjedan prilikom te rasprave jako često je korišten upravo taj termin prijevara. Ako je u pitanju prijevara, onda ta prijevara se odnosi i na one koji su otplatili kredit i na one koji ga još uvijek otplaćuju. Hvala vam lijepo.

odmah u početku ste skrenuli pozornost na jednu vrlo važnu stvar. Naime, ovo se zove Zakon o zaštiti potrošača. A zamislite prvi članak ovog zakona ne zaštićuje potrošače, nego ga oštećuje još više. Koliko inverzna odredba da zabranjeno je upućivati pozive ili poruke putem telefona potrošačima koji su se upisali u registar potrošača. Onaj tko želi da ga se maltretira neka on ima obvezu, a ne da ima obvezu onaj tko ne želi da ga se maltretira. Uvijek obrnuto. Obveza se pripisuje onima koji ne žele da ih se uznemirava. Znači, logično je da netko ima pravo uznemiravati vas, to je logično. Ima pravo uznemiravati vas, a ako ne želite da vas se uznemirava morate otići, upisati se, davati podatke, trošiti vrijeme, trošiti novac i upisat se tamo da vi ne želite. Pa zar nije logičnije da onaj tko želi da ga se uznemirava nek' se on upisuje u birače. Nek' on ide, postoji registar onima kojima je to dopušteno, jer nije logično da se smije uznemiravati netko drugi. Pa tko želi da ga se uznemirava neka bude na popisu i bit će riješen problem, a ne da se još više nameće obveza onima koji ne žele da im se piše uvijek inverzna rješenja. Pa dokle će nelogika vladati Hrvatskom. Osnujte registar onih koji žele da im se upućuje i pošta i mailovi i telefonom uznemirava, a ne registar onih koji ne žele. Za boga miloga ne mogu nikako. Molim vas prestanite nas tako štititi. Istodobno ako se želi zaštititi dajte jedanput neka se zaštite da račun kad dođe od distributera nekoga nije … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… … dospijeće jučer, nego da je dospijeće barem 8 dana ili da se ne prodaje roba kojoj je istekao rok trajanja Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. **Novak, Mladen (ORaH)** Hvala lijepo. Pa kolega slažemo se mi od prve do zadnje, ali vjerujem da ste pogledali i ovo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Pa gro ovog savjetovanja se odnosi na teleoperatere i teleoperateri se danas ponašaju kao što se prije nekoliko godina, ali cijelo vrijeme oni to rade, kao što se prije nekoliko godina financijski sektor, a to plaćaju građani, to isključivo štetu ima, do sad su imali isključivo građani ali i Republika Hrvatska. I tu nema načina jednostavno da li nema načina ili ne postoji volja ili postoji nešto što je nekakav interes koji mi ne znamo i ne vidimo. Ali interesantno tele operateri su u ovoj državi svete krave. Ista priča kao i prošlotjedna o financijskom sektoru i onim kako ste vi rekli štetnim, pokvarenim, kvarnim proizvodima ili neki izraz ste upotrijebili. Uglavnom roba s greškom, hvala lijepo kolega, roba s greškom. vam moram priznati da roba s greškom uglavnom dolazi i od teleoperatera, odnosno ugovora kojeg građani potpisuju s njima. I nisam primijetio dobru volju Republike Hrvatske odnosno Vlade ili ministarstva da uzme u zaštitu te svoje građane. Uvijek prvo mora doći problem preko glave, voda preko glave da bi se krenulo uopće sa rješavanjem. I na žalost vjerujem da će proći jedan izborni ciklus da se počnu ozbiljno rješavati ovi problemi kao što je bilo i sa švicarcem da dođe u predizborno vrijeme da bi se rješavalo. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, zahvaljujem se kolegi Novaku na dobroj i lijepoj nadopuni. Samo da ispravim nešto da ne ostane možda nejasno. Prijedlog zakona predviđa da sav trošak u slučaju spora snose banke, jer mi baš želimo olakšati položaj potrošača da u ovakvim sporovima ne mora još predujmljivati ili plaćati troškove postupka. To je ono što želim istaknuti. I još nešto što se tiče zapravo nejasnosti. Ja sam ovdje mislio na odluku Vrhovnog suda koja nije bila precizna u pogledu kamata i zastare što mi ispravljamo prijedlogom ovog zakona. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. pročitao dio iz prijedloga, odnosno ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se uređuju zakonom. Govorio sam o postojećem stanju i činjenica je da prihvaćanjem ovog prijedloga zakona bi se barem jednom dijelu ili opet ostane onaj dio o čemu je bilo rasprave prilikom prošli tjedan u onoj raspravi, u onom zakonu postoji mogućnost, imamo pred sobom na stolu mogućnost da dodatno ispravimo neke nepravde. Da li ćemo uspjeti? Da li će vaša ideja naići na plodno tlo? Ne znam. Ali, evo kolege su tu, slušaju vas, slušaju ovu raspravu. Ja se nadam da će naći za shodno da pomognu građanima pa ako zbog ničeg drugog zbog toga što je predizborno vrijeme. Čak i oni koji su otplatili kredite su glasači. Hvala. Hvala lijepa i vama kolega. Poštovani zastupnik Dražen Đurović u ime kluba HDSSB-a u Hrvatskom saboru, Hvala. zaštita potrošača je sigurno jedno od vrlo važnih i značajnih pitanja i u EU a posljednjih godina zapravo postalo je i sve značajnije pitanje i u hrvatskom društvu i na neki način su se zapravo počeli izoštravati kriteriji oko zaštite onih onih koji ne plaćaju neko dobro ili uslugu i oko toga da se i njima pruži zapravo što bi rekli Amerikanci value for money jer se vrlo često događa da hrvatski potrošač koji je inače zapravo relativno slabo platežne moći ne dobije vrijednost za novac bez obzira da li se radilo o proizvodu ili usluzi i da bude nezadovoljan, a da ne nailazi na prave mehanizme kojima bi bila regulirana mogućnost da dobije pravičnu zadovoljštinu za to svoje nezadovoljstvo. Ovdje su dva zakonska prijedloga, jedan prijedlog izmjena i dopuna Vlada RH, drugi zastupnika Kregara koji se koji se odnose svakako na različite stvari. Što se tiče prijedloga zastupnika Kregara klub HDSSB-a podupire taj prijedlog i žao nam je zapravo što nije bilo prigode i nisu nas ni pitali da potpišemo zapravo prijedlog izmjene i dopune ali se radi o jednom pokušaju da se na još malo bolji način pomogne korisnicima određenih ajde da kažem bankarskih proizvoda kako oni to vole reći u onom dijelu kolektivnih i individualnih prava. I mislimo da je to jedan dobar korak za hrvatske potrošače u jednom dobrom smjeru. Bilo bi dobro kad bi i to zapravo bilo prihvaćeno uz one izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju i izmjene Zakona o kreditnim institucijama zapravo bi dodatno osnažilo i poboljšalo položaj ljudi koji su korisnici ili su bili korisnici kredita. Kad je riječ o prijedlogu Vlade RH izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju tu je prisutno nekoliko izmjena i dopuna. da se odnosno na izmjene članka 11.a kojima se uvodi registar potrošača koji ne žele primati pozive i poruke u okviru promidžbe ili prodaje putem telefona. Složio bih se naravno i u javnoj raspravi i sada što je izrečeno da bi bilo najsretnije kad bi postojao samo registar onih koji to žele primiti ali isto tako bih se složio i sa time da zapravo to ma nije realno i nemoguće je u praksi provesti. To bi bilo jednako kao kad bi s obzirom da svi primamo u svoje sandučiće raznorazne promidžbene letke i oglase kad bismo definirali da te oglase ubacuju samo onima koji su nalijepili na sandučić ja želim reklamni oglas. Pa tako i ovdje, jel', da netko kaže dragovoljno ja želim da me netko naziva. Dakle, naravno da tih ljudi više ne bi bilo. U uvjetima tržišta takvog kakvo je uspostava ovog registra bit će jedan pozitivan korak u zaštiti potrošača. To je mišljenje kluba HDSSB-a. Ništa nije idealno, ali ovdje dakle oni koji izričito neće htjeti moći će se od toga ograditi. Vidjeli smo u javnoj raspravi da su svi telekom operateri posebno se žalovali rekao bih upravo na izmjene tog članka jer su oni ti koji najčešće zivkaju i nazivaju različite potrošače i pokušavaju im zapravo promovirati svoje proizvode i usluge. I ukoliko se ovo na dobar način implementira bit će to sigurno jedan korak u zaštiti potrošača. Drugo, kad je riječ o članku 3. kojim se određuje da se za usluge popravaka i održavanja proizvoda ukoliko je vrijednost usluge veća od 500 kuna da je trgovac dužan potrošaču ispostaviti ponudu na trajnom mediju s opisom radova te potrebe materijala i dijelova za popravak. Upozorio bih predlagatelja ukoliko nije primijetio da je u javnoj raspravi upravo Hrvatska obrtnička komora izrazila primjedbu na taj članak prijedloga izmjena i dopuna zakona uz obrazloženje da će se time značajno njima povećati opseg onog posla koji zapravo nije njihov a to je da pišu različite ponude. Nitko od onih koji se bavi servisiranjem, održavanjem posebno kad je riječ o malim obrtnicima nije sretan kad mu mi još kao država dodatno namećemo ovakvu jednu administrativnu mjeru. Oni su predlagali da taj iznos bude barem, dakle da moraju dostaviti obrazloženu ponudu troškova i slično, barem u iznosu od 750 kuna što je razina vrijednosti od 100 eura. Predložio bih u ime našeg kluba, a poslat ćemo i amandman, da taj prijedlog HOK-a još jednom Vlada razmotri i kao naš amandman i ako je moguće da ga se prihvati jer jednostavno ćete te male obrtnike od kojih od kojih većina i ovako i onako jedva preživljava nametnut ćete im jedan ogroman dodatni posao da pišu različite ponude zaista za usluge vrlo, vrlo malih iznosa. I ovo od 750 kuna nije puno, ali je ipak neka viša granica koja će maknuti potrebu da za sve sitne popravke, dakle od 501, 502 ili 550 kuna moraju pisati obrazloženu ponudi. Mislim to za jednog obrtnika servisera perilica ili servisera bojlera znači da mora zaposliti još jednog administratora koji će mu pisati dnevno 10 ili 20 ponuda za popravak bojlera. Tako da bi vam predložio, a mi ćemo uputiti amandman zapravo uz potporu toj primjedbi Hrvatske obrtničke komore da taj iznos za ponude bude najmanje 750 kuna a ne 500 kuna kako je sada u ovim izmjenama i dopunama prijedloga zakona. Također kad je riječ o članku 10 a radi se o sklapanju ugovora o uslugama na daljinu putem telefona, tu su hrvatski potrošači bili izloženi cijelom nizu prijevara, možemo ih slobodno nazvati prijevara gdje se zapravo smatralo da su oni preuzeli neku uslugu ili robu samo putem nekakvog telefonskog razgovora i dobro je da se mijenja članak 66.a da se znači traži i pismeni pristanak za neku prihvaćenu ponudu koja je bila putem telefona. Ono što svakako nije dobro, to je što u stavku 3.se navodi da se odredbe ovog članka, dakle potreba da se privola telefonom ne odnosi na teleoperatere. Zašto to nije dobro, zbog toga što teleoperateri ali neprestano mijenjaju tarife. Teleoperateri neprestano mijenjaju tarife i neprestano zovu korisnike i korisnicima mijenjaju tarifne modele i tarife upravo samo putem telefonskog razgovora. Dakle on njemu napriča, ovaj kaže da može, ovaj promijeni i više korisnik ne može vratiti nazad onu tarifu što mu je primijenio, naravno ovaj je njemu napričao, iznio pozitivne strane, telefonski razgovor se snima, potrošač je tu doveden u vrlo nepovoljan položaj. Bilo bi jako dobro da se kad je riječ o prihvaćanju usluga na daljinu putem telefona svi stave u ravnopravan položaj uključujući i teleoperatere, pa neka teleoperateri također izvole kad su korisniku već već uvaljali rekao bih neku drugu tarifu, neki drugi model i slično pošalju i pismenu ponudu pa da korisnik i pismeno može još jedanput pročitati u miru, zapravo prihvatiti ili ne prihvatiti onu ponudu koja mu je ubačena telefonom a kasnije vrlo brzo skuži već kad razgovor završi da je prevaren a onda je kasno, već je prihvatio i priča je završena. Prema tome ćemo također uputiti amandman na članak 66.a da se stavak 3.jednostavno briše te da se obveza pismene ponude kod sklapanja ugovora o uslugama na daljinu putem telefona odnosi na sve, na sve one koje takve usluge nude putem telefona a ne da iz toga budu izuzeti teleoperateri koji su zapravo upravo i nositelji

zakonskog prijedloga koju onda predlagatelj sve tri prihvati. Inače hrvatski potrošači a to svi znamo sustavnu su zapravo izloženi svim mogućim oblicima koliko se god uspije naravno od strane onih koji pokušavaju prodati neki proizvod na neki način to im to nešto presloži, zapakirat, učinit da im djeluje privlačnije, malo ih zavarat i Svi vidimo šta se događa da se kava koja je uvijek bila od pola kile, ono veliko pakiranje sad prodaje po 375 grama, po 425 grama, ili manje-više je paket isti samo je malo količina manja sa ciljem zapravo da se postigne veća jedinična cijena proizvoda. Događa se to sa jogurtima koji su smanjeni, događa se to sa čokoladama koje su sa 100 grama spuštene na 95, 90, 85, 80, 75 grama sa ciljem da se zapravo potrošača zavara onoga koji neće pogledati jediničnu vrijednost proizvoda ili pogledati da li je to zaista čokoladica koja je malo manja od onih 100 grama koliko on očekuje. Maslac je također smanjio pakiranja, neki proizvođači su smanjili sa 250 na 200 grama. Kruh je također smanjen, dakle ne znam tko od nas više može otići u trgovinu i kupiti kilu kruh. Mislim to je već odavno zaboravljena kategorija praktički. A da ne govorim da i onu jediničnu vrijednost koju bi trgovci morali istači, znači po kilogramu ili po nekoj onoj većoj mjernoj jedinici vrlo često ili je napisana toliko sitno ili prije neki dan sam bio u Sparu, nema potrebe ne reći, dakle u tom Sparu su svugdje ondje gdje bi trebale te jedinične vrijednosti one su podvučene kao slučajno ali nad svim policama su podvučene tako da se uopće ne mogu vidjet. S druge pak strane što se vrlo često događa potrošačima to je da akcijske cijene kako se brzo izmjenjuju na policama trgovačkih centara, ostane na polici niža cijena ali se u međuvremenu cijena izmijenila i potrošač vidi na polici nižu cijenu, uzme taj proizvod, dođe na blagaju ali na blagajni je viša cijena zato što su oni na blagajnama to iskorigirali a na polici nisu. Nema nikakve šanse da potrošač dobije taj proizvod po onoj nižoj cijeni po kojoj je taj proizvod našao na polici trgovačkog centra jer to je nemoguće, ona blagajnica to ne može učiniti, njoj je već proizvod u blagajni promijenjen. Dakle to se događa mogu reći prilično često. Primjerice na policama Kauflanda ili Plodina. Kao drugi primjer da li je to često, ponekad nemar, da li je to ponekad i više od nemara ali mislim da bi tu zapravo određene inspekcijske službe trebale obratiti pažnju da se potrošači tako zaštite. Također jedna stvar koju bi također trebalo obratiti riječ kad je o zaštiti potrošača, to je svakako pitanje porijekla proizvoda. Ne jedan nego u x primjera neovisno o kojem vrstu artikla se radilo susreo sam da je porijeklo proizvoda na originalnoj ambalaži drukčije od onog porijekla proizvoda koji se nalazi na deklaraciji uvoznika. Pa kako je to moguće? Kako mogu naši uvoznici deklarirati drukčije proizvod od one deklaracije koja stoji na ambalaži? Vrlo često ti uvoznici deklariraju zemlju porijekla onog koja je sjedište tvrtke koja proizvodi proizvod. Pa tako mi često imamo stotine proizvoda različitih ne samo kućanskih već i različitih alata proizvode široke potrošnje na kojima piše na deklaraciji Made in USA, a zbog toga što je naravno proizvođač iz USA na originalnoj ambalaži lijepo piše da je to proizvod Made in Kina, Thailand, Taiwan ne znam slično tome ili Made in Germany na deklaraciji uvoznika, a made in opet neka druga država kao. Ne sjećam se primjera barem ih nisam našao u javnom prostoru da je netko od tih uvoznika kažnjen zbog toga što je lažno deklarirao zemlju porijekla odakle dolazi proizvod. Mislim da bi na to također trebalo obratiti pažnje. U svakom slučaju klub HDSSBN-a će poduprijeti ova oba zakonska prijedloga uz ova dva amandmana na izmjene i dopune Zakona od strane Vlade. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Imamo replike. Prva replika poštovani zastupnik Josip Kregar. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se i na podršci i sasvim slučajno niste došli na red kod potpisivanja prijedloga i žao mi je jer bi bilo impresivnije da ste vi i vaš klub potpisali, to ćete kod glasovanja pokazati. Javljam se zbog toga što je ovdje jedna načelna stvar u pitanju. Mi imamo vrlo vrijednu i vrlo poduzetnu Agenciju za zaštitu privatnosti koja kod onog spomenutog članka o tome na koga pada teret upisivanja u registar, bi morala reći isto tako svoje mišljenje. sam podržavam onaj stav koji sam ovdje čuo da se tu doista radi o smetnji koji rade prvenstveno veliki monopolisti i moćne telekomunikacijske kompanije kojima to nije nikakav trošak. Ono međutim zašto se javljam je činjenica da je to povreda prava privatnosti jer engleski ona je i nastala kao pravo da me se ne smeta … /Govornik govori engleski./ … pustite me na miru. To je bilo ono kako je Vrhovni sud SAD-a i započeo zaštitu privatnosti i mi bi mogli napraviti korak u tom smjeru. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala vam. Slažem se s vama i u tome da smo mogli napraviti korak i u tom smjeru. No s druge pak strane mislim da u svemu treba tražiti barem kakav takav balans između između želje da zaštitimo privatnost i realne činjenice da ako nam ičega u ovoj državni nedostaje, nedostaje nam i radnih mjesta pa makar i mjesta i u marketingu, pa makar mjesta i u tvrtkama koje tiskaju te plakate i radnih mjesta među onima koji raznose te letke i radnih mjesta u industriji koja prerađuje na kraju taj materijal. Hoću reći, možda bi za jednu malu državu kao što je RH jedna takva baš zatvorenost prema bilo kakvim oblicima oglašavanja u tom pogledu bila možda malo pretjerana, ali s druge strane ne bih imao ništa protiv u konačnici i kada mi to zaista skroz zatvorili, pa samo tko voli nek izvoli, dakle jedan i drugi. mislim da je neki uvijek mi balans kao društvo koje pokušava poboljšati i pojačati konkurentnost i otvarati radna mjesta u svim mogućim aspektima moramo tražiti. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Goran Marić ima repliku. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Đurović govorili ste o važnosti zaštite potrošača pa jedan od kriterija po kojem se i mjeri stupanj društvenog razvoja je i u kojoj mjeri je postignuta zaštita potrošača. Međutim ne postoji zemlja u Europi u kojoj potrošač nezaštićeniji u pogledu kvalitete robe i cijene robe, roka trajanja i odnosa prema potrošaču kao što je to u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je potrošač toliko zaštićen propisima, zasut, a zapravo ostao ne zaštićen. Pa treba potrošaču pola dana izgubiti da kupi proizvod u nekom veletrgovačkom veletrgovačkom centru jer nema osobe koja zna na instalacijama tamo što je pola cola, a što je tri četvrt cola, nema s kim razgovarati. Mora obići sve police da bi našao nešto što treba kupiti. Ali kada se govori o konkretno sada poboljšanju, ovo je pogoršanje stanja potrošača. Neželjene komunikacije putem telefona i/ili poruka, to znači putem telefona i/ili poruka. Kojih poruka? Ovdje se pretpostavlja možda i mailova,mail Ovdje samo kaže dalje članak 11.a zabranjeno je upućivati poziva i poruke putem telefona potrošačima. A zašto će onda drukčija glava gore? I drugo, ako se želi zaštititi netko onda ovaj propis treba stajati, zabranjeno je upućivati pozive općenito osim onima koji žele, a koji žele neka se upišu u registar jer je normalno da je to zabranjeno. Ja sam u subotu primio 7 mailova iste adrese, istog sadržaja, trakaste zavjese, prodajemo trakaste zavjese. Kako se riješiti tih napasti? 7 puta u jednom danu. Ovaj to zakon ne predviđa nego čak ako ja moram reći da mi ne šalju moram ići se upisivati u registar. Logično je da je potpuno zabranjeno, a tko ne želi da mu bude zabranjeno neka se upiše u registar i onda bi prihvatio takav prijedlog zakona,

da kako bih rekao, da je ovo bez obzira što vi kažete da nije, da je ovo ipak, mislim da je korak naprijed, u tome se ne slažem jer do sada nismo imali ništa. Pa sada ako nismo imali ništa, imamo nešto, ne znam zašto bi to bio korak nazad ali dobro dakle do sada se potrošač koji nije htio, nije ni na koji način, dakle imao opće mehanizme da se obrani. Jer sada bar ima neki, neki, nekakav, nije idealan ali postoji. Ono što se meni zapravo više ne sviđa to je ovo izuzeće teleoperatera od obveza pristanka sklapanja ugovora pisanim putem. Već dalje ostaje njima mogućnost da sklapaju i mijenjaju ugovore samo ovako ovako telefonski, odnosno te tarifne modele i slično što mijenjaju nazivajući korisnike mislim da je to posebno i u financijskom dijelu puno veća opasnost za korisnike od ovoga. Ja isto primam ponude različitih što hrvatskih, što stranih ponuditelja na svoj mail, reklama zato što se svi oni naljepe i skinu vam web adresu htjeli mi to ili ne htjeli. Vrlo teško je imati programe koji vas zapravo štite od takvog oblika hakiranja. to je zapravo hakiranje svih onih koji pogledaju njihovu web stranicu. To je nešto s čime mislim da svi imaju problem. I kada je riječ o tim mailovima mogli smo mi ugraditi obvezu da im možeš to zabraniti jer mnogi strani ponuditelji oglasa na mailove imaju barem stranicu na koju možeš zabraniti da ti šalju daljnje poruke a ovi hrvatski nemaju ni to. Dakle njemu se ne možeš ni javiti da ti više ne šalju poruke već on kao što ste rekli samo, samo se javlja. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice i poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. U dosadašnjoj raspravi već je nešto bilo naznačeno kao ozbiljna primjedba u principu predlaganja ovoga zakona i nastojanju pronalaženja najboljih rješenja. Ja bih se malo vratio u natrag, ne tako davno samo u prošlu 2014. godinu. Tada je predlagateljica Vlada ponudila Zakon o zaštiti potrošača. Interesantno i tada zbog osobitih potreba po hitnom postupku. Obrazlažući taj zakon i hitnost postupka rečeno je tada da se naše zakonodavstvo mora uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije a osobito određenim direktivama koje rješavaju ova pitanja koja se dotiču Zakonom o zaštiti potrošača. Godinu dana kasnije Vlada predlaže izmjene i dopune toga zakona, ponovno predlaže hitni postupak i ima jedno interesantno obrazloženje za hitnost. Vlada u svojem zahtjevu za hitnost postupka kaže ovaj prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača upućuje se u proceduru po hitnom postupku s obzirom da je pokrenut predsudski postupak protiv Republike Hrvatske zbog navodne povrede prava Europske unije. I sada se obrazlaže povreda kojih unije je navela nekoga da pokrene predsudski postupak protiv Republike Hrvatske. Pa se zbog toga kaže u obrazloženju da se moramo uskladiti sa određenim direktivama. Navode se direktiva da vas ne zamaram svime

1999/44, 85/577 itd., itd.. Dakle da bismo se uskladili sa direktivama koje Vlada ovdje navodi u zahtjevu za hitni postupak, idemo u hitni postupak donošenja ovoga zakona. Interesantno prošle godine kada smo donosili zakon usklađivali smo se, ako ne vjerujte na riječ, pročitati ću iz zakona sa tim istim direktivama 93/13, 2005/29, 97/7, 98/27 itd., itd.. Tada je rečeno da se zakon donosi po hitnom postupku da bismo se uskladili sa direktivama Europske unije i da bismo to pitanje riješili. Danas godinu dana kasnije ponovno se usklađujemo sa tim istim direktivama od kojih su neke recimo iz '93. godine, '98. godine, 2002. godine što znači da je njihov tekst bio poznat predlagateljici i prošle godine kada je nudila zakon po hitnom postupku. To je, to nas ustvari upućuje ili stimulira da postavimo sljedeće pitanje. Tko to u Vladi tada ili sada nije znao tekst tih direktiva, tko je u Vladi tada ili sada uzeo jednostavnu formulu da ne bismo predugo o tome raspravljali, da pod, da tako kažem razlozima hitnog postupka proda usklađivanje sa pravom Europske unije uskladili prošle godine i to s ovim istim direktivama s kojima se ponovo sada usklađujemo onda je netko pogriješio ili tada pa se nismo uskladili ili danas jer smo se uskladili pa je taj razlog uzeo bez opravdanja. Dodatno ovom, a to je čini se postala praksa pozivanja na usklađivanje s pravom možemo osobito govoriti o načinu kako mislimo urediti zaštitu potrošača. O tome je već bilo riječi pa tako novim člankom 2. gdje se dodaje članak 11. dolazi jedna fenomenalna varijanta kada želite, kolega Marić je o tome govorio, da vas se putem telefona ne poziva na korištenje određenih usluga ili kupnju proizvoda, tada morate reći da ne želite biti predmetom tih ponuda. O tome što vi ne želite pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti vodit će se registar onih koji to ne žele, a onda će svaki trgovac koji vam te usluge nudi morati se uputiti se uputiti u taj registar da bi znao da li vama smije ili ne smije nuditi svoje usluge ili svoje proizvode. To je ovako jedan od najgenijalnijih poteza koje smo do sada imali prilike vidjeti. Doduše, ministar nadležan za poslove zaštite potrošača će donijet pravilnik kojim će to uredit i ja vjerujem da će tim pravilnikom sve biti riješeno. Postavlja se pitanje iz svakodnevnog života, ako ne želimo recimo da nam se nude određene vrste proizvoda koje nudi 100 ili 150 različitih tvrtki, kako će se sačiniti registar onih koji takve proizvode konkretnom potrošaču ne smiju jer on to ne želi nuditi. To je pitanje na koje ja mislim da ni ministar nadležan za poslove zaštite potrošača neće moći odgovoriti. To nas naravno navodi i na naše primjere iz prakse. Govorili smo nešto o teleoperaterima, nismo govorili o činjenici da čitav niz kvartova u Hrvatskoj se buni protiv instalacije antena koje služe za teleoperatere da bi vam nudili svoje usluge i koje po mišljenju nekih zrače nedozvoljenim količinama štetnog zračenja. To naravno ne spada u zaštitu potrošača. Tu smo bili jako benevolentni prema svima pa smo im omogućili da zrače koliko god mogu. S druge pak strane, ti isti teleoperateri, evo vam jedan konkretan primjer, vam ne nude svoje proizvode nego vas uključuju kao svog potrošača a vi se morate kod njih izborit da ne želite primati njihove određene usluge. a to sam doživio osobno sa HT-om, na tom tragu je i rađanje ovakvog registra. Vas Hrvatski telekom uključi kao korisnika nekih od svojih usluga, a onda se vi morate izborit da im objasnite da vi tu uslugu ne želite inače vam uredno stižu fakturirane njihove uplatnice da platite uslugu koju niti ste tražili, niti želite. To je taj obrnuti princip kojim sada idemo i na ustanovljenje ovakvog jednog nebuloznog registra. Ono što mislimo da je izuzetno važno u zaštiti potrošača, a nije predmetom ovog zakona to je činjenica da svaki dan ste bombardirani uslugama trgovačkih lanaca gdje se ističu cijene 14,99, 17,98, 15,99. To je dozvoljeno reklamiranje, to je dozvoljeno isticanje ponuda i to su dozvoljene usluge. Naš predlagatelj zakona ne misli da u tome išta ima sporno. Kada s druge pak strane uzmete činjenicu da vam se ta 1 lipa koja nedostaje do pune cijene najčešće, ne najčešće, uvijek ne vraća u tim trgovačkim centrima, pokušajte izračunati kroz godinu dana koliko je na taj način te proglašene proglašene cijene od stvarno naplaćene razlika koja je završila na krivoj strani, ne kod vas koji ste dobili za 1 lipu jeftiniju nego kod trgovaca koji vam bez obzira na deklarirano nisu naplatili ponuđenu cijenu nego su vam naplatili cijenu višu od ponuđene. O tome u našem Zakonu o zaštiti potrošača nema govora, o tome da vas bombardiraju svaki dan nema govora osim ako ćete se ubuduće sukladno ovom zakonu naći u registru onih koji ne žele primati određene usluge i to stvarno ovako zdravo razumski vjerujem da nikome nije logično. Bilo bi vjerojatno i jednostavnije, tehnički izvodljivije i puno poštenije ako hoćete da se sačinjavaju registri ako moraju postojati, mada mislim da bi i to bilo vrlo teško, onih koji stanovite usluge žele pa da onda im to bude nuđeno na odgovarajući način. Ali neovisno o tome, o ovom jednom malom segmentu u cijelom nizu odredbi o zaštiti potrošača o kojima bismo trebali razgovarati, mi smo se primili nekakve usuđujem se reći sitnice u odnosu na suštinu zaštite potrošača, a osnova je da imamo mogućnosti uopće raspraviti intervencije u zakon na adekvatan način što znači i sa stanovitim vremenom koje bi nam predlagateljica ostavila da se sa odredbama zakona pa i ciljem, da ne govorim o namjerama, stignemo upoznati. Na ovaj način tvrditi da se ponovo usklađujemo sa direktivama EU s kojima smo se već uskladili, ostaje nam smo pitanje kada ste lagali, prošle godine kod donošenja zakona ili danas kada krećemo u njegove izmjene i dopune. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. Imate 4 replike na vaše izlaganje. Kolegica Đurđica Sumrak, prva replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mlakar, točno je kada ste govorili o ovome da mi već evo ali kroz 4 godine pa više od polovice zakona donosimo, usklađujemo, a onda nakon toga ponovo po hitnom postupku opet ih dopunjavamo i izmjenjujemo. Što je sada na djelu? Šlamperaj ove Vlade, pokušavaj usklađivanja ove Vlade ili je sve skupa samo u cilju da se nekome kroz nešto pogoduje, a da se ne ide u suštinu. Zaista ovaj zakon bi trebao puno više posvetiti pažnje da na tržištu potrošač je zaštićen kao što je već rečeno sa kvalitetom proizvoda jel nije jednaka kvaliteta proizvoda u nekim zemljama EU kao što je Njemačka, Austrija sa onom kvalitetom proizvoda koje mi kupujemo u Hrvatskoj, nikako. Tu se radi o deterdžentima, tu se radi i o drugim namirnicama jednako tako, e to bi trebalo riješiti, to bi trebalo zaista riješiti. Ono što mi jednako tako bi trebali kao potrošači voditi brigu da zdravstvena ispravnost te hrane, a vezana je ona za označavanje roka trajanja i izdvajanje te hrane u posebne police bi trebala biti ono što ovaj zakon donosi. I da, veliki problem je i ljudi se jako bune za postavljanje antena teleportera jer zrače i to je već dokazano, ali na Trešnjevci probude se, a ujutro kroz svoj prozor vide antenu. Kakva je tu zaštita? Nema je, a ovaj zakon govori da bi se mi kao potrošači ako ne želimo da nas netko maltretira sami morali otići i reći čujte nemojte vi nas maltretirati. I ponovo kao što ste reli po hitnom postupku. naših prigovora je ono što je neki dan govorio i potpredsjednik Hrvatskog sabora, akademik Reiner. Postoji čak i upozorenje Ustavnog suda da ovaj način donošenja zakona duboko dira ne samo u parlamentarizam nego uopće u demokratsku mogućnost izjašnjavanja i razgovora o mogućim rješenjima bitnim za čitavo društvo. I danas u zadnjem tjednu kako svi kažu mandata ovog Sabora, mi idemo zbog nekog predsudskog postupka mijenjati jedan zakon trivijalnim odredbama. Mi ne mijenjamo suštinu u Zakonu o zaštiti potrošača, zbog toga sam navodio neke od primjera, a ima ih puno više od deklaracija, radnog vremena i ne znam čega sve ne, mi danas govorimo o ustanovljenju registra ljudi koji ne žele primati određene usluge. to je stvarno ingeniozna stvar, ne znam da li postoji primjera u svijetu da se na taj način reguliraju pitanja. Ali ono što je ponovo problem je činjenica na koju sam ukazao, iste direktive EU koje su bile temelj prošle godine za donošenje zakona po hitnom postupku i koje smo prenijeli u vlastito zakonodavstvo ponovo su temelj za donošenje zakona po hitnom postupku. Sada bih ja očekivao od odgovornog Parlamenta da to provjeri i kaže nešto od toga nije uredu. Pa ako ništa drugo dajte nam barem priliku da u dva čitanja smireno i analitički donosimo zakone koji se tiču svih nas. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Mlakar, ako je člankom 2.propisano da je zabranjeno upućivati pozive, onda nije li nelogično propisivati da oni koji žele da im se uputi ono što je zakonom zabranjeno moraju se prijaviti u registar. To je jednako logično kao da u registar birača o kojem ćete kasnije govoriti moraju se svi upisati osim onih koji imaju pravo glasovanja. Toliko je to logično. A kažete da će ministar propisati pravilnikom, jedino se bojim da će pravilnikom propisati čak i obvezu članarine za one koji se upišu u registar. Pazite ovdje članak još jedan koji isto, privilegira i diskriminira istodobno, isti članak stavak 3.odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene temeljem posebnog propisa kojim se uređuju elektroničke komunikacije. Ono što najviše i zbog čega bi trebalo donijeti ovakav zakon izuzima upravo takve. Pa gdje ta logika stanuje? U Hrvatskoj nije, u ovom Saboru nije, kod predlagača najmanje. Zamislite svaki dan zovu i uvjeravaju vas kako imate povoljnu tarifu od one koju sam jučer dali, a do jučer tvrdili da je to najpovoljnija i kada vas konačno uvjere odnosno kažete dajte molim vas pošaljite mi to mailom, ne žele, ne dopušta im se mailom poslati. A onda nudimo vam 30 dana gratis, pa ljudi iz neznanja kažu pa dobro ako je besplatno dajte, nakon toga shvati nakon 6 mjeseci da mu se obračunava i 5 mjeseci već i ta usluga jer dužan je otkazati onu koju vam je dao gratis. Pa cijela se država podredila teleoperaterima, pa

a uskratili ste mi to veselje da ja kažem teleoperateri. Zbog toga sam naveo konkretan slučaj. Dobio sam uslugu koju nisam tražio. Nisam obaviješten o tome, nisam čak ni znao da ju mogu koristiti, ali sam nakon prvog mjeseca mogućnosti korištenja te usluge počeo tu uslugu plaćati. I nakon toga sam morao nekom dokazati da ja to niti sam tražio, niti želim tu uslugu. I to je trajalo još tri, četiri mjeseca dok sam ja konačno to je isto vjerojatno neki registar ispao iz tog registra da sam se riješio usluge koju nikad nisam želio. Vaše je pitanje onda potpuno jasno. Antene se mogu raditi gdje hoće, kako hoće bez mišljenja stanovnika na koje se njihovo djelovanje odnosi samo zato da bi nam onda netko pružio uslugu po principu ovog članka 11. Oni koji ne žele usluge ti će stajati u posebnom registru, a inače je pružanje takvih usluga zabranjeno. Vi ste tražili logiku u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona. Da je to jedini koji nije logičan na kraju ovog mandata ja bih bio presretan. Ovo je samo jedan u nizu. Podsjeća me ponovo na plaćanje PDV-a prema broju riječi u novinskim člancima. To je po prilici propis iste snage. I žali bože vremena koje trošimo i truda kojim želimo pokazati da je ovo sve besmisleno. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Mladen Novak, ima repliku. **Novak, Mladen (ORaH)** Pa kolega Mlakar spominjali ste vi mnogo toga što sve ovaj zakon ne rješava, odnosno ne rješava na kvalitetan i dobar način. Doduše, govorio sam ja o tome u ime kluba ORAH-a. Ali spomenuli ste isto kao i ja i onu famoznu objavu podataka, odnosno taj registar. Ja sam sad u dilemi da li mi kršimo s tim drugi zakon, Zakon o zaštiti podataka jer u taj registar se moraju javiti svi oni koji ne žele biti izvrgnuti ovom teroru jer to je ja mislim najprikladniji izraz. I moraju dostaviti sve svoje podatke za koje iskreno rečeno ja još uvijek ne znam na što se sve odnosi. I to će biti nekakav registar koji će biti dostupan kome i zašto? Da li je to ja priznam da nije to moje neko usko područje, tako da nisam baš sam sa sobom na čisto ali nekako mi zvoni da bi to moglo zadirati u to područje. I druga stvar koju ste spominjali teleoperateri. Dobivanjem usluga koje niste potpisali i niste željeli, postavljanje antena svuda i svagdje. Ali imate još jedan nazvat ću to biserom. Vi morate sklopiti ugovor da biste dobili svoj broj, da biste dobili eventualno uređaj ako je predviđen tim ugovorom i morate uz to predočiti svoju osobnu iskaznicu iz koje se vidi gdje živite. Pa tako možete živjeti u Hrvatskoj Kostajnici, možete živjeti u Dvoru gdje uopće nema mreže tog operatera, nedostupno. I vi ste prisiljeni na rooming jer je operater koji to područje pokriva iz druge države. I ne možete ništa tu napraviti. Ako želite imati broj našeg operatera da ste ovdje dostupni morate potpisati ugovor. I on potpisuje sa vama ugovor i zna da vam nikakvu uslugu neće dati. I to je isto na žalost kod nas svi znaju za to i nikom ništa, tako da mi imamo i onaj drugi problem da imamo ponekad nešto dobro i propisano ali nema kontrole nad time. …/Upadica Odgovor na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Novak, nakon onog što ste govorili u ime kluba, evo i sad u ovim replikama. Očito ste željeli pokazati da nam je to jedan logičan, neophodan ili nužno potreban zakon iz ovog svega, a bilo bi primjera puno više. Pada mi na pamet jedan drugi. Ovo je sve ipak pisano uglavnom za teleoperatere, jer oni su na izvoru informacija s obzirom na brojeve telefona. A zamislite sad 70 tvrtki koje se bave prodajom keramičkih pločica i svi vas zovu telefonom i nude vam svoje proizvode, a vi onda u registar javljate da ne želite kupovati keramičke pločice putem telefona. I uđete u registar neželjenih ali kak' će netko tko nudi te usluge provjeriti da li ste vi osoba koja ne želi tu uslugu. To meni nije jasno u ovom fenomenalnom pravilniku koji će odrediti kako će raditi taj registar. Dakle, opet je kreirana priča o Zakonu o zaštiti potrošača koji uopće nije imao tu namjeru nego je netko tko se bavi pružanjem telekomunikacijskih usluga našao načina ući u naše zakonodavstvo pod firmom usklađivanja s Europskom unijom, pravom Europske unije s kojim smo se podsjetit ću predlagateljicu istim tim pravom uskladili prošle godine. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, kad pogledamo koliko mjesečno jedna prosječna hrvatska obitelj plaća telekomunikacijske usluge i koliko plaća na usluge određenih komunalija onda se postavlja pitanje da li smo mi hrvatske građane zaštitili ili nismo zaštitili i sigurno da ih nismo zaštitili jer im se prodaje sve i svašta u neznanju. Vi u roku od 3 dana dobijete 7, 8 poziva, imate visoke račune, mi vam nudimo to, to, to i to i to za smanjenje 30, 40% i onda kad pristanete na to onda nakon 3, 4 mjeseca u principu vidite što vam se događa. Međutim, naročito nisu zaštićeni hrvatski građani koji imaju vikend kuće prije svega na moru. Oni da bi imali Internet liniju i MAX TV moraju potpisati ugovor na 6 mjeseci, a onda ga sljedećih 6 mjeseci više ne mogu sklopiti. I tako na 6 mjeseci, a da ne govorim da sve komunalne usluge tijekom cijele godine plaćate paušal jer ako vi ne trošite vodu, ako ne trošite smeće zašto bi plaćali paušal? Međutim, nitko ne vodi brigu o zaštiti tih potrošača. Pa kad sve to skupa zbrojite onda ćete vidjeti koliko je to novaca. I to su elementarne stvari, a ovo sve drugo su sitnice na koje svakodnevno hrvatski građani nalijeću, a najviša fora je koju smo preuzeli izvana tih je 14 ili 15,99, jednu lipu vam nitko živ ne vraća. Dakle, ne može se samo prepisati direktiva a praktično to ne voditi. Mi smo ukinuli 300 milijuna kuna godišnje trošarine teleoparaterima, oni će navodno investirati u Hrvatsku. Ništa oni nisu investirali, a u protekle 4 godine su iz Hrvatskog proračuna uredno uzeli milijardu i 200 milijuna. S tih milijardu i 200 milijuna smo mogli riješiti program ovih građana koji ne mogu plaćati troškove električne energije. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. pametno donositi ovakve propise. Kolega Šuker vi ste sad otvorili jednu temu koja bi trebala biti inspirativna za one koji su davno trebali razmišljati o zaštiti potrošača govoreći o tome što sve lokalna samouprava radi pogotovo onima koji nemaju tamo prebivalište nego povremeno borave pa plaćaju njihove troškove cijele godine. Ali to predlagateljicu nije toliko impresioniralo da misli da bi to zakonom trebalo urediti. Puno je važnije pitanje pružanje telefonskih usluga. To je bio motiv da Vlada ponovno ide zadnjih dana svoga mandata mijenjati ovaj zakon. Niti je brinu, govorili smo, instalacije za te kako se to hrvatski kaže providere usluga, niti ih brine zdravlje ljudi, niti ih brine fer obračun stvarno potrošenih usluga komunalnih od vode, struje pa nadalje, brine ju jedino telefonsko obavještavanje ljudi. I tu smo došli u poziciju da moramo ulaziti u registar kada nešto ne želimo. Po toj logici zamislite kako će bujati registri u našoj državi kad ćemo se registrirati za sve ono što ne želimo. A ako je ovo princip, ako je ovo logika bojim se i razmišljati kuda to sve vodi. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Mlakar ni dosadašnja kritika nije urodila efektima, učincima, a za istinu imali ste tri replike iz vlastitog kluba, ne jednu. Ništa, ja govorim samo to što je. Sve je u redu, nisam ja to izazvao. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh.

ćemo pozdraviti i podržati prijedlog Vlade RH o donošenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača s konačnim prijedlogom zakona, pod rednim brojem 891. A što se tiče prijedloga kolege Kregara kao što reče i on njegov prijedlog je konzumiran praktički izglasavanjem jednog drugog zakona prošloga petka. Dakle, nama je potpuno razumljivo da se radi o jednoj materiji u kojoj mi još i kao država nismo kući. U Hrvatskoj se o zaštiti potrošača intenzivno razgovara zadnjih 10 godina. Prije toga to su bile opće neke kategorije koje nismo mnogo ni razumijevali, a činjenica je da je prostor EU u tom smislu iskusan u mnogočemu, puno puno iskusniji nego što je to Hrvatska i da ćemo vjerojatno, to je moja procjena, i narednih godina usklađivati propise koji se tiču zaštite prava potrošača bez obzira što postoje dokumenti koji su doneseni davno prije. I sad se tu vraćamo na ono što se zove kritika kluba HDZ-a što zapravo uopće ne stoji jer hvala Bogu postoji Internet pa se sve provjeri. Naime, podsjećam da je Zakon o zaštiti potrošača donesen 2007. godine, da ste ga vi mijenjali 2009. godine i da ste se kod izmjena tog zakona pozivali na istu pravnu stečevinu i iste direktive. A da bi bila stvar do kraja istinita direktiva o kojoj ovdje govorimo donesena je 11. svibnja 2005. godine. Prema tome, kolega Mlakar i kolege iz HDZ-a prvo se pospite po glavi pa onda možete kritizirati drugoga. Dakle, vi ste ovaj Hrvatski sabor već nekoliko puta kao Vlada HDZ-a uvjeravali da donosimo propise po hitnom postupku, P.Z.E. koji su već usklađeni s europskom pravnom stečevinom. Dakle, to nije bila uspjela napraviti ni vaša Vlada pa onda kad govorite o tome na istu temu ovoj Vladi barem se spomenite da niste ni vi u tome potpuno čisti. Nadalje, što se tiče ovih rješenja koja se uvode, koja možda nisu na prvi pogled jasna i zato se govori o pravilniku ja podsjećam zapravo da je najveći problem kod toga kad građani hotimice ili ne hotimice ugovaraju određene usluge. Prije svega radi se o različitim nagradnim igrama. Za ispunjavanje bilo kakvog formulara sa osobnim podacima da bi ste sudjelovali u nekoj nagradnoj igri između ostaloga morate morate omogućiti onome tko organizira tu nagradnu igru, a radi se o proizvođačima, trgovačkim centrima odnosno lancima teleoperaterima da koriste vaše podatke u svrhu svoje vlastite marketinške kampanje odnosno marketinških potreba. Dakle jednom kada ste to potpisali vi ste njima dali na dispoziciju sve podatke koji su bili u tom formularu i teško se toga osloboditi. S druge strane kada kupite neki od proizvoda mnogi građani instinktivno jer im se taj proizvod svidio, pristaju na to da ih se i ubuduće obavještava o proizvodima te tvrtke ili toga distributera ne imajući uopće predodžbu koliko često i na koji način će ih se obavještavati tim proizvodima i nema veze jel su oni kupili bijelu tehniku njih će se obavještavati o brusilicama, o rezalicama, o roletnama ili bilo čemu drugome. Onaj momenat kada ste potpisali ili barem stavili križić u onaj prostor prostor predviđen za to da dopuštate da vam se šalju informativni materijali, dakle o tome niste razmišljali jer niste imali predodžbu, a podaci o tome kome se trebate javiti da biste to otkazali kao neku vrstu usluge, vi ih više nemate,tih papira nema više jer ste ih dali tamo ostavili ste toj tvrtki, tom trgovačkom lancu poslali poštom ili kakogod ili ste jednostavno mailom komunicirati. Dakle vi ne možete više naći taj podatak kome i na koji način možete otkazati tu vrstu usluge. Dakle ako je logika da je promocija i marketing dio slobodnoga tržišta i dio slobodno tržišnog ponašanja i da ona mora biti kao takva dozvoljena svakom proizvođaču koji se pojavljuje na tržištu i svakom distributeru koji posreduje te proizvode onda vaša logika logika da se moraju javljati u poseban registar oni koji žele da primaju informacije o pojedinim proizvodima ne stoji jer po toj logici vi bi se trebali javiti ukoliko ne želite gledati reklame o prodaji određene vrste ulja, ulja, ne znam bilo koje kućne potrepštine ili prehrambenog proizvoda, pa to je nemoguće. Dakle to nije logika slobodnog tržišta, logika slobodnog tržišta je da se isključujete od onoga što ne želite. I u ovome konkretnom slučaju rješenje sa registrom je najelegantnije moguće rješenje. onaj tko ne želi da ga se maltretira sa promotivnim porukama upisat će u taj registar, tko god to bude ignorirao bit će novčano kažnjen, to nije više njegova briga odnosno ako ga se maltretira ima kome to konačno prijaviti. I da još jednom kažem na kraju, dakle klub HNS-a podržat će prijedlog Vlade što se tiče ovog zakona. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovani kolega Josip Kregar. Izvolite. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zapravo nije replika u tom smislu da se ne slažemo ali nisam rekao da je konzumiran donošenjem zakona nego sam naglasio da su to komplementarni zakoni i da bih želio da se u tom smislu kod glasovanja to i vidi. Možda sam se krivo izrazio, ali nisam mislio da ste vi rekli da je konzumirano i doista jeste rekli da je to komplementarno ali naš je stav da je temeljna ideja vašeg zakona konzumirana donošenjem zakona prošloga petka, jednog drugog doduše. Ali ovaj problem koji ste vi nakanili riješiti ovim zakonom riješen je nekim drugim zakonom. Hvala. Kolega Beus zar ne mislite da svi zajedno dakle neovisno o političkoj opciji tko je kada koje direktive inače direktiva kada nosi godinu to ne znači da se od te godine primjenjuje. imate direktiva koje su stare po 6, 7 godina ali nacionalna zakonodavstva nisu s njima usklađena. A zar ne mislite da mi kada govorimo o zaštiti potrošača trebali krenuti od onoga elementarno što naši građani plaćaju svaki dan, to su telekomunikacijske usluge, to su komunalne usluge. usluge. Pogledajte, mi smo u Hrvatskoj donijeli izmjenu kako se obračunava utrošak plina. Nema domaćinstva koje može izračunati koliko je potrošilo plina jer plin se plaća prema toplinskoj snazi itd. vi na svom brojili očitate broj kalorija. I onda što vam se dogodi, dođe vam račun u godini gdje je zima bila jaka, usporedite ga sa računom iz prethodne godine kada je bila zima iznimno topla, cijena energenata je otišla nešto gore ali to je u toj cijeloj priči nebitno jer vama je račun u toj godini puno veći nego u godini kada je zima bila jaka ili recimo ovo što se događa sa teleoperaterima. Pa pogledajte kolike račune plaćaju hrvatska domaćinstva. Nude vam nekakav obiteljski paket ovakav obiteljski paket onakav, pa ljudi to potpišu na kraju telekomunikacijske usluge vas koštaju i Internet nego što vas košta struja, voda, plin itd. ili ono što muči i vaše i moje sugrađane, a to je ona kolektivna grijanja gdje praktički s ničim nije odijeljen i svako za nekoga nešto plaća. Mislim da elementarno moramo tu poraditi na zaštiti potrošača jer to naši sugrađani plaćaju svaki dan. A ovo što ih netko nazove ovako i onako toje nešto što je periodično. u principu svi naši sugrađani shvatili što to znači zaštita potrošača onda moramo urediti ove elementarne stvari, a onda to dalje nadograđivati prema direktivama EU koje neke stvari rade već 40 ili 50 godina. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Šuker pogledajte sada ovaj paradoks, dakle sve što ste rekli apsolutno stoji. A u čemu je problem? problem je u tome što vi niste novi zastupnik ovdje došao jučer jučer pa niste ranije bili u prilici da to komentirate ili predlažete neka rješenja. Dakle vi ste, nemojte se ljutiti ako upotrijebim tu riječ jedan od veterana Hrvatskog sabora, izabrani ste u nekoliko mandata, bili ste ministar, dakle bili ste posredno ili neposredno u prilici predložiti bolja rješenja kod svih ovih pitanja jer problemi kod obračuna i zaštite prava potrošača prema teleoperaterima, distributerima plina ne traje od jučer. tako je. Ali imamo teleoperatere koji postoje punu dulje. Dakle, što bih ja od vas očekivao kao čovjeka sa duljim iskustvom? Konkretan prijedlog, to zastupnik može napraviti. Ako mu treba asistencija i to mu je dužno pružiti čak i tajništvo Hrvatskog sabora ako ne već njegov klub da na njegov način iskoračimo iz prakse, da stalno govorimo kako bi nešto trebalo, a zapravo da ne kažemo na koji način. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovana kolegica Dunja Špoljar. Hvala predsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra, kolegice zastupnice i kolege zastupnici segment sustav prava zaštite potrošača na razini EU izuzetno je dinamičan što ima za posljedicu česte izmjene i dopune postojećih propisa u svrhu što učinkovitije zaštite prava potrošača. Stoga je i nacionalni zakonski okvir veza za zaštitu potrošača također dinamično tkivo koje permanentnim usklađivanjem s europskim direktivama utječe na pozitivan razvoj hrvatskog sustava zaštite potrošača. Dosadašnje direktive EU davale su donekle mogućnost članicama da predvidi i drugačija rješenja od onih predviđenih direktivom, međutim najnovije direktive temelje se na konceptu maksimalne harmonizacije odnosno daju vrlo mali manevarski prostor zemljama članicama da budu autonomne u ovom djelu zakonodavstva što pak može predstavljati problem s obzirom na nejednaku razvijenost tržišta članica. Tako neki problemi vezani uz hrvatsko tržište više nisu problemi u razvijenim tržištima EU gdje su oni postali dio dobre poslovne prakse, a jednako tako problemi u vezi zaštite potrošača koje se javljaju na razvijenim tržištima u Hrvatskoj a i u ostalim tranzicijskim zemljama nisu toliko aktualni kao npr. način obavještavanja potrošača o akcijskim prodajama i sniženjima. Propisivanje specifičnih nacionalnih pravila u pogledu prodaje s pogodnostima primjerice akcijske prodaje i sezonskih sniženje prema mišljenju Europske komisije dovelo je u pitanje implementaciju direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi kojom je ta problematika uređena općenito a time i povredu prava EU. Upravo iz tih razloga ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača sadrži i usklađenje sa EU direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi. Ova direktiva koja se primjenjuje na područje cijele EU ima za cilj što transparentnije i što poštenije poslovanje trgovaca spram potrošača odnosno da sve informacije koje se prenose potrošačima budu jasne kako bi se osiguralo da potrošač nije prevaren i da ne bude izložen agresivnom marketingu odnosno postupanju. U naravi se nepoštena poslovna praksa trgovaca odnosi na često telefonsko pozivanje o kojem je danas već toliko bilo riječi koje trgovci koriste za prodaju, ponudu svojih usluga i takvom praksom ne vodi se računa ni o dnevnom vremenu, ni o učestalosti poziva a niti se vodi računa o uzorku potrošača koji se kontaktira pa se često ovakvom praksom agresivno ide prama najosjetljivijoj populaciji, a to su djeca i populacija treće životne dobi. Stoga ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača predlaže osnutak uvođenja registra u kojem bi se našli brojevi onih osoba koje su se izjasnile da žele primati takve marketinške poruke odnosno pozive. Nadalje, ovim zakonskim prijedlogom predviđene su da registar vodi Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odnosno HACOM jer je ona u okviru, jer se ona u okviru svojih poslova bavi tržišnim natjecanjem u elektroničkim komunikacijama. U klubu SDP-a jednako važno smatramo činjenicu da ovaj prijedlog zakona uvažava problem iz prakse koji se odnosi na sklapanje ugovora putem telefonskog razgovora. Ovakvom praksom potrošači često i nisu bili svjesni da su sklopili bilo kakav ugovor stoga pozdravljamo prijedlog u ovom zakonu koji propisuje da je ugovor dogovoren telefonskim razgovorom valjan tek kad potrošač pošalje trgovcu valjanu potpisanu ponudu. Ovim zakonskim prijedlogom predviđa se donošenje pravilnika kojim će se urediti problematika početka sezonskih sniženja a ujedno se i predviđa aktivnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u segment prava zaštite potrošača na način da se predviđa da u sastavu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača budu i predstavnici jedinica lokalne samouprave. Iz svih ovih navedenih a i onih ne navedenih razloga klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da li predstavnik predlagateljice želi završno? Ne. Iscrpili smo raspravu. Da li predstavnik, ne, predstavnik predlagateljice ne, ni poštovani zastupnik Kregar ne. Iscrpili smo raspravu